Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Станишев от тази трибуна, когато взе думата, направи два призива. Единият призив беше парламентът да приеме Закон за защита на държавата. Аз бих парафразирала този призив по следния начин: колеги, може би е време да помислим и да приемем Закон за защита на държавата от лицемерни политици. Имаше още един призив – да върнем дебата към нарушения на Конституцията, извършени от президента Георги Първанов, тъй като днес сме събрали на дебат по отношение на повдигнато обвинение, което ние трябва да дебатираме

е записан основен принцип и правомощия на президента. Ще си позволя да го прочета: „Президентът може да възлага на вицепрезидента правомощията си по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 от Конституцията”. Тези точки касаят четири групи въпроси – предоставяне на убежище, упражняване право на помилване, даване – забележете – и възстановяване на българско гражданство и лишаване от такова, назначаване и освобождаване от длъжност на други държавни служители, определени със закон. Уважаеми колеги, на официалния сайт на Президента, ако си направите труда да го отворите в момента, ще видите публикуван Указ № 53, тоест информация, че с Указ № 53 от 23 януари 2002 г. на основание посочения от мен член от Конституцията – чл. 104, господин Първанов е възложил на вицепрезидента да упражнява правомощията, визирани в чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11. Ето, това е листчето, което си разпечатах преди пленарното заседание от официалния сайт на Президентството. Уважаеми колеги народни представители, аз прочетох номера на указа и датата на неговото издаване – забележете – 2002 г. Колеги, това е предишният мандат на президента и на вицепрезидента. Уважаеми колеги, тук има едно изключително тежко нарушение не само на принципи, а на конкретна буква от Конституцията и на разпоредбата на чл. 104. Благодаря на господин Корнезов, че когато той говори тук от тази трибуна, защото той е изключително уважаван от мен конституционалист, не засегна, а може би умишлено, защото няма какво да се каже в тази посока – нарушението на чл. 104 от Конституцията. Въпросът, който трябва да си зададем всички ние днес тук в пленарната зала, както и българските граждани, всички укази, които е подписал господин Марин по отношение на помилване, опрощаване, даване на убежище, даване на гражданство – дали са законосъобразни? Това е изключително важен въпрос, който трябва да дебатираме тук, в тази зала. Не може с указ от 2002 г., който оправомощава вицепрезидента по отношение на първия мандат, да се черпят правомощия и във втория мандат, и то по изключително важни точки, залегнали в българската Конституция. Кога започва мандатът на президента и вицепрезидента? Началото е денят, следващ непосредствено последния ден от мандата на действащия президент. Встъпването, уважаеми колеги, на новия президент в длъжност, изчаква завършването на мандата на предишния. Това положение се извежда и от текста на чл. 93, ал. 5 от Конституцията, който гласи: „Изборът за нов президент се провежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.” При демокрация има мандатност и избори, уважаеми колеги, които дават легитимност на управляващите. Президентският мандат

„Втори мандат се допуска само веднъж” - казва Конституцията. Без значение е дали вторият мандат е непосредствен или отдалечен по време от първия. Уважаеми колеги, когато изтече мандатът, изтичат и правомощията на тези, които представляват съответната власт и институция. Доказателство в тази посока и е и полагането на клетва, положена от българския президент на 19 януари 2007 г., и на вицепрезидента Марин – положена от Георги Първанов в тази пленарна зала в 40-то Народно събрание. Тоест новият мандат изисква от правна гледна точка ново делегиране на правомощия, за да имаме законосъобразност на издаваните и подписаните актове. Уважаеми колеги, аз бих се обърнал и към господин президента, който съжалявам, че днес не е тук – Република България е парламентарна република. Република България не е монархия. Правомощия, права и задължения не се наследяват. Те следват по смисъла и по силата на избора на мандата, който възниква по силата на основния закон – българската Конституция. И тук, в тази зала на 19 януари 2007 г. господин Първанов каза: „Заклех се да спазвам Конституцията и законите на страната!” Всички ние се заклехме също. И аз питам: защо не се спазва Конституцията? Защо е погазен чл. 104, който касае изключително важни правомощия? Помилвани ли са помилваните от вицепрезидента? Дали тези, които получиха гражданството, наистина са го получили? Аз смятам, че всеки един от нас тук трябва да си зададе този въпрос и ние в този дебат да намерим неговия отговор. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз няма да говоря за юридическите аргументи, защото, както разбрахме, са несъстоятелни. Ще говоря за личните ви страхове и за омразата. Напоследък е много актуална темата за това кой какво е правил през последните 20 години. Вие, госпожо Фидосова, какво сте правили през последните 20 години? Защото целият живот на Георги Първанов е публичен. Той е бил политик и депутат от БСП, не ортак на Пашата и на Трактора. Не е охранявал, не е бил шеф на охранителна фирма и не е масажирал ушите на Тодор Живков!

В неговия мандат България стана член на НАТО и на Европейския съюз, а господин Цветанов като служител на МВР е получавал 7 долара заплата, той го заяви, и в края на краищата завършва с 6 апартамента и 100 хил. лв. в брой. Интересна е темата и за досието на Георги Първанов. Чели ли сте книгата на големия български патриот Методи Димов? Първанов я е редактирал и е помогнал тя да види бял свят. Това е съдържанието на папката ... ПРЕДСЕДАТЕЛ

Моля за тишина в залата! Не мога да видя има ли желаещи за реплики? Няма. Наред е Парламентарната група на ДПС. Има ли желаещи за изказвания? Не. От групата на „Атака” имат – колко време? Някакви секунди бяха – 31 секунди. Считаме, че няма време. И сега следва Синята коалиция.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата, защото смятам, че дебатът трябва наистина да се ориентира към сериозните теми, които повдига. Имаше изказвания, които по-скоро предизвикваха смях в залата. Имаше обаче изказвания, които поставиха сериозни въпроси – въпроси, които са не само юридически, но и политически. Въпросът за това може ли това, което днес се случва да прерасне от състояние, в което се намираме - в икономическа криза, и в политическа криза, е сериозен. И тук аз искам да заявя, че за мен голям принос за това да има риск за политическа криза, защото вече имаме противопоставяне на институции, носи и президента Георги Първанов, дори с отсъствието си днес от Народното събрание. Днес Народното събрание, което е страна в този спор с президента, трябваше да чуе и неговата позиция. Може би имаше възможност и в днешния ден да се намери начин да се постигне диалог между институциите, защото на първо място президентът е този, който по Конституция, по задължение, по разбиране, сред българските граждани е този, който трябва да потърси мостовете между институциите. Вместо това да направи ние чухме, че той ще седи на работното си място, като че ли е чиновник. Работното място на всеки политик, най-вече на държавният глава, е там, където са проблемите, и да търси начин да ги решава. И именно защото не намери начин да ги решава, защото вместо да ги решава, създаде нови конфликти, стигнахме до това днес да се иска от българския парламент отстраняването на българския президент, което е много сериозен политически факт! Няма значение дали ще се стигне до 161 гласа днес. Това няма значение! (Шум и реплики отляво.) Има значение, че мнозинството от българския парламент ще застане срещу българския президент. Това говори за тежък конфликт на институции. Има ли обаче нарушение на Конституцията? Аз искам да отбележа един факт, който според мен води до нарушение на Конституция и трудно може да бъде оспорен, а това е нарушението на чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 6, чл. 5 и чл. 4. 5 и чл. 4. Чух от колегата Лютви Местан от ДПС да казва, че би се замислил и биха наистина поставили под въпрос дали не е нарушена Конституцията, ако това, което се е случило, не се е случило между президент и министър, а между някои други хора. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Това, че някой в определен момент е на определена обществена позиция, не отнема от правата му. Правата, които са закрепени в Конституцията важат за всички и те се отнасят за всички, и затова ние сме направили в аргументите си не само текста на чл. 32, но и препратката към чл. 6, където, уважаеми колеги, се казва, че всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения, плюс всичко друго, и на обществено положение. И тук искам да посоча едно решение на Конституционния съд

2009 г. То е за това може ли да има ограничение на права на народен представител и Конституционният съд отговори: не, точно защото каза, че когато е нарушен чл. 2, ал.2 от Конституцията, тъй като равенството на всички граждани пред закона е основен принцип на всяко демократично общество. Член 6, ал. 2 от Конституцията – равенството на гражданите пред закона е формулирано като конституционен принцип, който е в основата на гражданското общество и правовата държава. Въвеждането на допълнителни изисквания към народните представители противоречи на този принцип и на конституционните разпоредби, които го конкретизират, тоест Конституционният съд ни е казал, че един човек – било той народен представител, било някой друг в йерархията, има същите права като всеки един друг български гражданин и те не могат да бъдат ограничавани. Има ли искане за запис на срещата между господин Първанов и господин Дянков? Няма. Има ли изнасяне на този стенографски протокол без съгласието на господин Дянков? Има. Има ли нарушение на Конституцията?

Следва – от името на Парламентарната група на партия ГЕРБ – Юлиана Колева.

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз откровено казано не разбирам становищата, които бяха изразени тук от опозицията и то с висока степен на сигурност, че нашето искане е противоконституционно. Смятам, че единственият орган, който може да каже дали искането ни е законосъобразно и конституционосъобразно е Конституционният съд. Не разбирам и твърдението, че някаква неперсонифицирана група юристи или цялата юридическа общност смятат за смешни нашите мотиви. народни представители от тази зала са се подписали под тези мотиви и те не ги считат за смешни. Не разбирам също така и защо се цитира решение на Конституционния съд, в което изрично е посочено, че противоконституционността на действията на самия президент може да бъде не само изразена в неговите актове, но и вербално, така че всичко това, което беше изтъкнато като мотиви, ние да не подкрепяме нашето искане, смятам за неоснователно. Аз ще изложа една такава хипотеза. Представете си, че този разговор, който е проведен между господин Дянков и господин Първанов, е личен. Ако той е личен, явно попадаме в хипотезата на нарушението на посочения текст – чл. 32, ал. 2. Ако обаче разгледаме подробно стенограмата, ще видим, че президентът е имал съзнанието, че този разговор не е личен, въпреки че господин Дянков е отишъл с доброто желание да проведе личен разговор. Финалът на тази стенограма е едно изложение, което е подготвено за публикуване. Аз смятам, че в тази ситуация ще попаднем отново в нарушение на Конституцията, защото обръщенията и посланията на Президента към нацията или към определени политически кръгове трябва да бъдат изразени не в личен разговор, а в някаква подходяща общност. В крайна сметка тук сме в хипотезата, както се изрази и госпожа Мая Манолова, на орган, който повдига обвинение. Нека ние да повдигнем обвинението и да поднесем фактите и обстоятелствата, които основават това обвинение, а правоприлагащият орган, който в случая е самият Конституционен съд, да каже дали нашето обвинение е основателно или не. Това ще бъде наистина изпълнение на една роля, която е предписана от Конституцията както на Народното събрание, така и на Конституционния съд. Благодаря на госпожа Колева. Реплики? Няма време от другите групи.

Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз ще се спра само на някои от възможностите, които Конституцията дава на Президента чл. 98, точки 9 и 10, с които оторизира правата на вицепрезидента по придобиването на българско гражданство и за това чужди граждани да искат съответно като бежанци пребиваване в страната ни. По процедурата за придобиване на българско гражданство се разбра, че в последните няколко години – пет, шест, седем, осем, се наблюдава силно изразена корупционна проява. Редица случаи показват, че оторизираните органи, които трябва да съблюдават този процес, и в изпълнителната власт – струва ми се, че ролята на Президентството, на Президента като човек, който трябва да контролира и вицепрезидента, упълномощен с тези правомощия, в последните няколко години не бе на нужната висота. Какво имам предвид? В този период редица корупционни схеми доведоха дотам - вече нещата са назрели до такава степен, че имаме задържани лица, които са в следствените арести, от дирекция „Миграция”; имаме лица, които се разследват от Държавната агенция за българите в чужбина, Агенцията за бежанците. Всичко това доказва, че погледът, който президентът е трябвало да осъществява, това непосредствено непосредствено негово право не е осъществено, както следва. Какво следва от това? С новото правителство всички тези мерки придобиха

Преди мизата за корупционната схема вървеше по 2-3 хил. евро, сега вече се говори за 15 хил. евро. Това е на базата големия интерес, който действително има и възможностите, които Европейският съюз дава на тези кандидатстващи граждани. Според данните само за 2008 г. български граждани са станали 3200 души – от небългарски произход. На всички е ясно, че тяхната цел естествено е свободно придвижване в но тук подлежи на съмнение и фактът, че сред тях ще има и много събратя на господин Куйович. С това не знам дали няма да обогатим и родната престъпност, давайки възможност на гражданите от небългарски на гражданите от небългарски произход, чужденците да получават българско гражданство. В тази връзка прави впечатление, че цифрата на кандидатите, които не са от български произход, е 3200 души. Тя е много повече от тези, които са били с български произход и които са искали да станат български граждани, затова че имат род, че имат родословие, че са запазили своите традиции, обичаи и т.н. Естествено това няма да бъде във възможностите на бедните граждани от Молдова, Македония, Албания,

Вицепрезидентът е издал укази за промяна на гражданството на общо 40 140 лица. Има 11 111 отказа. За това, че все пак остават чакащи 44 000 молби, преписки, които трябва да бъдат разгледани, правителството има свое решение – за около две години тази цифра трябва да бъде сведена почти в рамките на тези, които кандидатстват в момента и да има ритмичност за подаването на документите. Явно, че в годините е възникнала трудност - пречка, която е създавала корупционните прояви. И тук вината на президента и косвено на вицепрезидента е в това, че не са направили необходимите усилия, виждайки тази силна корупционна практика, да я предотвратят навреме. Благодаря. Благодаря на господин Петров. Други народни представители? Заповядайте, господин Тошев.

на 22 януари 2002 г. Българската армия като гръбнак и основа на въоръжените сили тогава, в началото на 2002 г., е безапелационно на първо място по обществено доверие.

ни и въоръжените сили като цяло са олицетворение на скандални сделки с движимо и недвижимо имущество, корупционни търгове и обществени поръчки, разграбване на военно имущество, ужасяващи инциденти и морален упадък. От години армията изпадна до незавидното 7-9-о място в нагласите на общественото доверие. Армията загуби статута си на морален еталон на нацията. В сектора за отбрана има институционален и морален упадък, което е основна вътрешна заплаха за националната сигурност на България. Под ръководството или с мълчаливото бездействено съгласие на президента Първанов на армията бяха присвоени и приоритизирани несвойствени за отбраната икономически функции и създадени формално необясними за институцията съмнителни гражданско-военни отношения. Президентът Първанов като върховен главнокомандващ и възглавяващ Консултативния съвет за национална сигурност вече два мандата допуска организационното изграждане и модернизацията на въоръжените сили да се осъществява без актуална концепция за национална сигурност,

В действителност за какво става въпрос? Изграждане на нова комуникационна система на войската за близо 400 млн. евро – главнокомандващият няма мнение. Модернизация на 12 бойни хеликоптера „Ми-24” за 57 млн. евро – главнокомандващият не пита защо. Доставка на военноморски транспортни хеликоптери „Пантер”, които армията трябва да получи по договора с компания „Юрокоптер” за 385 млн. евро. Част от контракта е доставка на шест машини за флота – главнокомандващият не се интересува откъде. Доставка на 5 транспортни самолета „Спартан” – около 91 млн. евро – главнокомандващият не реагира. Водени са преговори за покупка на две корвети от френската компания „Армарис”, цената е близо 1 млрд. лв. - главнокомандващият неглижира доставката. Имало е и политическо решение за стартиране на процедура за купуване на нови многоцелеви изтребители за Военновъздушните сили. Сумата пак е около 1 млрд. лв. Уважаеми колеги, новият век постави пред специализираните разузнавателни служби в България и нови претенции, свързани с глобалните промени, настъпващи в света, в Европа и конкретно в нашата страна. От тях се изисква непрекъснато усъвършенстване и развитие. На президента са подчинени две от тези разузнавателни и специализирани служби. Досега, седем години след мандата му, той не е предприел никакви законодателни мерки. Аз мисля, че с такъв главнокомандващ и ръководител на специализираните служби (шум в залата) тази държава трудно ще излезе от батака, в който се намира. Благодаря. Благодаря на господин Тошев. От ДПС имат време – заповядайте.

твърдения. Моят въпрос към преждеговорившия е: бил ли е той член на Инициативния комитет, който е издигнал президента Първанов за втори мандат (ръкопляскания от опозицията), и ако е бил такъв, кога са му станали известни тези обстоятелства, за които говори и за които настоява да има импийчмънт? Тогава ли е бил почтен, ако е вярно, към избирателите, към които е отправил апел да бъде подкрепен Георги Първанов за президент, или днес е почтен? Благодаря. Втора реплика от страна на ДПС? Имат време. Няма желаещ. За дуплика, господин Тошев. Добре е, че четете хубаво Интернет. Там пише за моята особа доста интересни неща. В момента си снемам доверието от президента Първанов. (Смях и реплики.) Бих искал да кажа още нещо в тези три минути, които имам. Господин Корнезов цитира един шаблон като постулат на римското право: „Което не е забранено, е разрешено”. Знаете ли колко неща не са забранени за тази зала? Ако почнем да ги правим, ще ни бият с камъни. (Шум и реплики.) Но адаптирайки към близкото ни минало и настоящето смисъла, който доскоро управляващите влагаха, този цитат гласи сега: „Всичко е разрешено, стига да не те хванат.” Е, след като те хванат, трябва да си смел и отговорен да си носиш отговорностите. Господа управляващи в близкото минало, хващаме ви, бъдете готови да си понасяте последствията!

За първи път се случва, господин Корнезов, това, и е така. Който иска да гласува за проекта за решение, гласува против първановщината от близкото ни минало. Благодаря ви. Заповядайте за изказване, Уважаема госпожо председател, уважаеми дами уважаеми господин президент, откъдето и да гледате! Не знам коя камера снима в момента – дали в Бояна, или на „Дондуков”? Следобедно време е и може би в Бояна. Бих желал да се обърна директно към Вас, защото ако говоря на колегите отляво, все едно говоря на някоя стена, тъй като те явно вече за толкова години са станали резистентни към думата „морал”. Исках само да кажа това - най-лесното е, когато извикаш един министър на „Дондуков”, със своята армия от високоплатени консултанти да се опиташ да го унижиш и това да стане достояние на всички хора в България. По-трудното може би беше да застане тук господин президентът със същите свои консултанти пред 162 народни представители и да се опита да защити своята теза. (Ръкопляскания от Красимир Велчев. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Аз нямах намерение да се изказвам, обаче в защита на президента чухме бивши управляващи

да поемат отговорността за справяне с кризата, и те лично да носят отговорност, а не да се крият зад коалиция или зад партньори. По отношение пък на другия въпрос: какво е работил президентът и какво са работили останалите? Господа, искам да ви кажа - казват, че е бил историк. Може и да е бил и да е работил като историк, но фактът, че като главнокомандващ

летище Божурище – люлката на авиацията, колеги... Ако вие не знаете, ако вие не познавате вашата история, това си е ваш проблем, но той, ако наистина е професионалист и е бил историк, и е работил като историк, значи толкова е историк. Или нарочно е използвал своята квалификация, за да унищожи паметниците на културата. Това са паметници, които в другите държави (шум и реплики от опозицията) за нищо на света няма да ги пипнат. Ето такъв човек имахме като президент. Да не говоря като главнокомандващ какъв главнокомандващ е бил. Тъй като виждам, че господин Найденов се готви пак за някакъв трик да излезе тук, искам да кажа, че през това време парламентът е бил контролиращ. А този контролиращ парламент, на която комисия той е бил председател Комисията по отбрана, много интересно нещо – да контролират всички тези безобразия, станали за милиарди разпродажби. Вие гледайте медиите. За това журналисти обиколиха и всички вие сте виждали - за жълти стотинки са се продавали обекти и са подготвени. За Ямбол може да видите също, че 650 дка под парк „Боровец” са били парцелирани и са подготвени. Благодарение на общинския съвет и на кмета на Ямбол е спряна продажбата от вас на тези имоти.

от името на група.

За съжаление тя прераства в социална, политическа, а в последните дни и часове, и в институционална. Причина за това не е наследството, получено от предходното управление,

Крайно време е правителството да престане да се крие зад миналото и да поеме отговорност за случващото се в страната. Осеммесечното бездействие,

Само за първите два месеца на тази година приходите са намалели с 1 млрд. 100 млн. лв. в сравнение с миналата година. В същото време разходите растат. Само за януари и февруари дефицитът е над 1 млрд. 300 млн. лв. Причината за този дефицит не се дължи на разплащането на стари задължения към бизнеса. За двата месеца са разплатени между 100 и 130 млн. лв., а дефицитът е над 1 млрд. 300 млн. лв. Реалната икономика изпитва все по-големи вътрешни затруднения. Докато външните пазари, макар и плахо, започват да се възстановяват и износът леко се повишава, правителството създава все по-сериозни проблеми на бизнеса. Орязаните капиталови и инвестиционни разходи на държавата генерират невиждана вътрешна криза. Държавата стана най-големият длъжник. На фирмите се дължат над 2 млрд. лв. Не е възстановен ДДС от 800 млн. лв. Правителството е главният мотор на вътрешната криза. Тежестта на кризата се прехвърля върху гражданите. Доходите са замразени или падат. Данъци, такси, осигуровки растат, хората обедняват. През последните дни ежедневно, повтарям, ежедневно над 1300 души губят работата си. В това число и днес. От началото на 2010 г. всеки месец между 30 и 40 000 остават без работа. Това е населението на един голям български град, което всеки месец остава без работа. В същото време няма никакви ефективни мерки на правителството на пазара на труда. През април изтича срокът на изпълнение на така наречения антикризисен план на правителството. Ако този план и тези мерки бяха наистина антикризисни, сега България щеше да излиза от кризата, както твърди Симеон Дянков. Нищо подобно! Кризата става все по-дълбока и обхваща на практика всичко – публичния сектор, бизнеса, личния живот на хората, всичко! Над страната надвисва катастрофа, защото това не е антикризисна, а прокризисна програма. И ние ви предупреждавахме за това, предупреждавахме ви да не намалявате осигурителната тежест с нови 2%. Не ни послушахте и сега се готвите да обложите цинично дори пенсиите! Предупреждавахме ви да не задържате плащанията към бизнеса, тъй като това ще се върне като бумеранг върху приходите в бюджета и ще влоши състоянието на икономиката. Не ни послушахте. Защото си бяхте внушили, че кризата е най-подходящият момент да влезем в Еврозоната. Кой влиза в ERM ІІ по време на криза? Да не говорим, че няма кой да ни приеме по време на криза. С действията, с противоречивите и постоянно сменящи се послания правителството гони чуждите инвеститори и съсипва българския бизнес, насила го изтиква в кризата. Наскоро чух обвинения, че правителството е оставило страната на автопилот. Не, правителството изключи автопилота и то самото не може да управлява държавата. Автопилотът е пазарът. Като не плащате на фирмите, като не връщате ДДС, като не плащате навреме на домашните лекари, като забавяте детски, инвалидни, пенсии, заплати и така нататък, вие блокирате и изкривявате пазара. Така в кабината за управление не остава нито пилот, нито автопилот. Има стъписване, има хаос, има паника и трескаво търсене на виновния за празния резервоар, тоест за празния бюджет. Тук ще си позволя леко лекционно отклонение. Бюджетът за 2010 г. не е наследен от предходното правителство, той се планира и се пълни от това правителство. Вие, господа управляващи, не можете да напълните собствения си бюджет. И неграмотните разбират, че няма как тройната коалиция да открадне парите, които това правителство не е събрало. Но това правителство може да изпразни фискалния резерв, който натрупаха предишните две правителства. И го прави охотно. Само за последните два месеца той е намалял с 2 млрд. лв. Къде са парите, господа управляващи? Премиерът много обича да казва „аз плащам”. Не, господин Борисов, плащат предходните две правителства с парите от резерва, а по-точно – плащат българските данъкоплатци, а не управляващите. последните дни наблюдаваме умишлено нагнетяване на напрежението. Ежедневно се генерират заплахи към най-различни социални групи – пенсионери, лекари, полицаи, военни, държавни служители, бизнеса, дори към болните и към децата. Премиерът обяви, че положението в страната е като след войната. Не се разбра коя, но не това е най-важното. Към това се прибави и съзнателното нагнетяване на политическо напрежение, опити за дискредитиране и отстраняване на държавния глава в условия на криза, агресивно растящи нападки към бившата коалиция, вкарване за обсъждане в Народното събрание на арогантно тенденциозния доклад на комисията „Анти-Станишев”. Умишлено се всява объркване, страх, паника с единствена цел манипулиране и отклоняване на общественото мнение от истинските проблеми на хората – кризата, безработицата, обедняването, с цел да се скрие очевидната истина, че правителството няма антикризисна програма, че то е некомпетентно, некадърно, неадекватно и опасно за България. Това се доказва и от гръмването на поредния некадърен министър. Друг е въпросът дали е само некадърност, но на това ще отговори прокуратурата. Подобни прийоми удивително напомнят събития в една друга страна, извели на политическата сцена фашизма и хвърлили света в най-страшния кошмар на ХХ век. Аз питам ГЕРБ, питам ОДС, питам СДС: не ви ли притеснява, че управлявате с „Атака”? В коя друга европейска държава партньорите на „Атака” са на власт? В коя друга европейска държава човек може да бъде осъден само по донос и подслушване? Симеон Дянков не може да бъде записан без негово съгласие, а всички други българи могат да бъдат не просто подслушвани и записвани без тяхно съгласие, а да бъдат съдени и осъдени чрез подслушване и донос на таен свидетел. Това не е роман на Кафка, това е нова законодателна норма, наложена от управляващото мнозинство. Възниква справедливият въпрос: дали участието на „Атака” в управлението е само политическа патерица или идеологическо сливане? Кой нарушава Конституцията, господа управляващи? Коалиция за България настоява управляващата дясна коалиция да направи трезв анализ на ситуацията и спешно да подготви не антикризисни мерки, времето за тях беше пропуснато, а спасителни мерки за всички българи, за българския бизнес, за България. Защото без такива мерки след края на кризата България ще се окаже още по-далече от Европа и изостанала технически, технологично, икономически и социално. Призоваваме ви да се опомните! Сега не е време за социална и политическа конфронтация, за политически войни и извънредни избори. България има ясен проблем и това е кризата. В тези условия страната както никога се нуждае от социален и политически мир и от антикризисен консенсус. Подгответе необходимия спасителен план с участието на всички партии, работодатели, синдикати. Подгответе и осъществете не просто мерки, а необходимите реформи. Подобно на тежките години след войната българският народ е готов да следва правителството си, но то трябва да го води към икономически растеж и към социална сигурност, а не да препуска хаотично във всички посоки. Конникът без глава не е политическа технология за управление, особено по време на криза. Благодаря ви.

Госпожо председател, дами и господа народни представители, наистина от името на тук стоящите, от лявата страна на парламента, се извинявам на слушателите и зрителите на това мъчение, което преживяхме. Защото истинско мъчение е да слушаш

в което на всичкото отгоре да сочат „Атака” като нещо лошо. А бе, другарки и другари, не разбрахте ли, че вие крадохте, не „Атака”? Вие сте тези, които трябва да отговаряте. И вашите опити да дискредитирате партия „Атака”, която е некорумпирана, която не участва в управление и която се бори за тези ценности, за които говори и Еврокомисията в момента, тези жалки ваши опити ме убеждават само в едно – че сегашното поведение на правителството, на службите и на МВР е много правилно. Затова ние трябва да гледаме напред, в което бъдеще ние трябва да виждаме. Аз съм убеден, че трябва да виждаме все повече разобличени, задържани и осъдени ваши представители, министри и бивши министър-председатели, защото само това е начина да ви бъде запушена устата, която няма граници на своя цинизъм, няма граници на своята арогантност и наистина тази линия на поведение, която днес е започнал кабинетът, трябва да продължи. Точно за това „Атака” стои много твърдо зад нея и ще продължи да стои, защото само тази линия дава на хората това, за което те гласуваха на тия избори, последните – справедливост и възмездие за всичко това, което вършихте. Изключително е цинично, разбира се, представител на компартията да говори за режим, който е престъпен, да прави исторически връзки, след като точно вие вкарахте във властта сина на този, който се снимаше с Хитлер и управляваха заедно. Вие вкарахте във властта партията, която правеше атентати на гара Буново и на други места. Вие самите – БКП, взривихте църквата „Света Неделя” 1925 г. и убихте голяма част от елита на тогавашна България. За това нещо не сме чули извинение от вашата уста. Не сме чули извинение за хилядите, десетките, стотици може би убити след Девети септември без съд и присъда. Кога се извинихте на българския народ за това? Защо продължавате да бъдете нагли? Защо поне за миг не сведете глава и не се извините на изстрадалия български народ, който потопихте 45-50 години в мрак, в концлагери? Убихте свободата на България, смачкахте тоя народ и сега ще му трябват десетилетия пак, за да се възроди. Засрамете се, извинете се, склонете глава и поне не бъдете нагли, когато става дума за вашето управление, защото то няма аналог. То няма аналог на потъпкване на свободи, на кражби, на безчестия, на безотговорност. Когато чуеш БКП, БСП, това означава безотговорно управление. И вашият президент, който между другото ви предаде, вие затова и толкова слабо го защитавахте тук. Опитвате се с някакви истерични напъни. Хора, които са уличени в контрабанда, излизат тук да говорят кой къде е бил. (Бурни ръкопляскания Затова е толкова слаба вашата защита. Затова е толкова слаба вашата защита, защото този човек ви предаде и вас като партия. Той направи най-големите интриги във вашата собствена партия срещу Вас, господин Станишев, и Вие го знаете това прекрасно. Прекара разделителна линия вътре. Вкара своята марионетка Румен Петков и я хвърли срещу вас. Всички вие сега се правите на солидарни, но всъщност сте една предадена от него партия. Той ви гласи още по-голям сатър, защото иска да ви направи

Но искам да заявя следното тук, от тази трибуна, от името на Парламентарната група на ГЕРБ. Уважаеми колеги, повече от седмица в условията на диалог синдикати, работодатели, българското правителство, правителството на премиера Станишев, водят конструктивни разговори и обсъждат антикризисни мерки. Уважаеми колеги, ако преди една година правителството на господин Станишев, което беше част от Тристранния съвет, заедно със синдикати и работодатели, бяха обсъдили и бяха приели антикризисни мерки, днес нямаше да бъде подписано споразумение

е нещо изключително важно за нас, политиците, за страната ни, за цялото българско общество. Нашите избиратели, българските граждани, гледат днес това пряко предаване, очакват от нас ние да дебатираме и да изкажем от тази трибуна именно такива мерки, които вече не са антикризисни. Те са кризисни мерки заради това, че управлението на кабинета Станишев проспа повече от година и половина и не можа да приеме антикризисни мерки.

водено от премиера Борисов, прие 60 такива мерки. Тези мерки утре ще бъдат тук, в Народното събрание. Това са мерки, които ще доведат до съкращаване на разходите в администрацията. Това са мерки, които касаят облекчаване на бизнеса, включително бързо възстановяване на данъчния кредит – нещо, което очаква целия български бизнес. Изключително важно е, че се намери възможност да се осигурят и над 140 млн. лв. допълнително за социални помощи, касаещи майките с деца, интеграционните добавки до края на тази година. Това е социална политика. Допълнително са дадени 10 млн. лв. за субсидиране на заетост в районите с висока безработица. И през април ще продължи действието на редица трапезарии за социално слаби, защото вие спекулирате с вашата социална политика, която, аз твърдя, че е социална политика в кавички. Намерени са механизми за отпадане на тавана на обезщетенията за безработица и те да станат 60% от дохода, който получават хората преди да бъдат съкратени. Всички тези мерки, наред с активните мерки на пазара на труда, където се осигуряват допълнително 14 млн. лв., ще бъдат за най-уязвимите хора на обществото, най-бедните. И това не е краят на мерките срещу кризата. Всички сме убедени, че още много трябва да говорим в тази посока, за да можем наистина да излезем колкото е възможно по-бързо от тази криза. Правителството има нелеката задача да изведе България от тази криза. И утре, когато дойдат и постъпят в Народното събрание тези мерки, които днес бяха гласувани и приети от Министерския съвет, всички ние тук трябва да ги подкрепим, да одобрим мерките, предложени от кабинета на господин Борисов, защото цялото българско общество се нуждае спешно от тези мерки. Благодаря. Господин Станишев – лично обяснение. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми дами и господа народни представители! Благодарение на това, че не съм от Плевенския избирателен район, получих възможността за това лично обяснение. Тъй като госпожа Фидосова спомена няколко пъти моето име мисля, че й дължа отговор. Първо, не бих приел, както Вие направихте, да ме назначите за премиер. Последната една седмица не съм водил преговори със синдикати и работодатели. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Страната действително се нуждае от програма за спасяване на икономиката и социалната сфера. Дебатите за тази програма трябва да се водят в Народното събрание. Категорично отхвърлям Вашата теза, че предишното правителство не е имало антикризисен план. Имаше го, работеше и немалко от мерките (шум и реплики от ГЕРБ), които се изпълняваха бяха потвърдени и от вашия антикризисен план. Днес обаче можем да констатираме, че този план, който вашето правителство прие на 1 октомври 2009 г. практически не е изпълнен. Това, което е изпълнило е навредило

за тези мерки. Това, което виждаме във вестниците, всеки ден се променя. Няма системност, има хаос и мерките са насочени не към реалната икономика, а само към бюджета. Има ли от други парламентарни групи искания за политически декларации? Няма. Тъй като приключи времето на дебатите, с време разполага само Парламентарната група на Движението за права и свободи. Те не желаят да ползват времето. Дебатите са закрити. Преминаваме към режим на гласуване.

проекта за решение заедно с допълнението към него по допълнително подаденото така направено предложение и мотивите към него:

точки 7, 9, 10 и 11 от Конституцията на Република България. 2. Поддържа обвинението срещу Президента Георги Седефчов Първанов пред Конституционния съд на за нарушение на конституционни норми и принципи по т. 1. 3. Предлага на Конституционния съд да прекрати пълномощията на Президента по съображенията, посочени в мотивите към решението.” Режим на гласуване.

Моля, покажете резултата по групи.

Заседанието не е завършило, не съм обявила края на пленарното заседание. Думата има господин Курумбашев.

този отрицателен вот не касае толкова ГЕРБ, нито специално „Атака”. Имаше един човек, който успя да продаде „Химко” – Враца за жълти стотинки, който успя да даде лиценза на „М-tel” на мощния руски инвеститор Михаил Чорни и една фондация да получи едно дарение след това. Успя да продаде „Кремиковци” за 1 лев

Даже не знам къде е господин Велчев да го питам много пари ли са 150 хил. лв. за БГА „Балкан”, след като му е мъчно за „Божурище”. И накрая след като завърши неговото управление, направи това, че подкрепи всъщност Георги Първанов пред президента Петър Стоянов и това мога да ви го кажа аз, защото аз не съм работил за Георги Първанов нито 2001, нито 2006 г. Ако не ми вярва господин Иван Костов нека да попита президента Петър Стоянов. Винаги президентите в България в критични ситуации са се намесвали и Жельо Желев с неговите прочути „Боянски ливади”, и Петър Стоянов с неговата реплика „Иване, кажи и сега Георги Първанов като ни показа това национално съкровище господин Дянков и винаги президентите изглежда пречат. Така е: „На крива ракета президента й пречи”. Втори отрицателен вот – Мая Манолова. Уважаеми колеги, тези, които сте останали в залата, гласувах против искането за отстраняване на президента, защото реших, че с моя глас не мога да участвам в нарушаването на законите и Конституцията. Въпреки напъните за импийчване имаме нова дума и бих поздравила управляващите от ГЕРБ, защото за 8 месеца успяха да направят поне това – да събудят чувството за хумор у българите. Въпреки напъните за отстраняване от власт на българския президент, господа управляващи, тези, които сте останали в залата, въпреки неистовите усилия да придадете на днешния дебат правно-конституционна форма, истината е далеч по-проста и тя е много далеч от грижата за Конституцията и за нейното нарушаване. Истината е, че през последните 8 месеца управляващите ни занимават единствено и само с желанието си да получат цялата власт, въпреки че хората не искат и не искат да им я дадат. Понеже не знаете нито какво да правите, нито как да го направите, аз лично не съм изненадана от днешния смешен дебат, от днешния смешен опит да се инсценира парламентарна дейност. Нямаме никакво съмнение единствено по отношение на това, че депутатите от ГЕРБ могат единствено да натискат бутоните за гласуване. Затова исках да се обърна не към верните партийни войници, които вече напуснаха залата, а към народните избраници, които не са забравили, че освен пръст имат и глава на раменете и биха могли да я използват. Искам да се обърна и към хората, които гледаха и слушаха днешното шоу и да им кажа, че днес за пореден път управляващите се опитаха да ги излъжат, да ги излъжат, че президентът е превишил правомощията си като е критикувал правителството. Не е вярно,

по три причини. Първата причина е, че загубихме време, заплатено от всеки български гражданин, за една безсмислена пародия срещу най-подкрепяния български президент без нито един сериозен и основателен мотив. Втората причина е, че управляващите, вместо да се занимават с истинските проблеми, правеха показни акции и когато завидяха на доходите на хирурзите, започнаха да правят показни операции за оневиняване на близки на тях мутри – операция „Наглите”, „Октопод”, операция „Факирите”, днес бяхме свидетели на операция „Смешниците”. Третата причина е най-съществена – уважавания от мен християнин Иван Йорданов Костов, който съсипа демократичната десница, да не говорим за държавата, говори тук за морал. За какъв морал можем да говорим, когато сред подписалите искането има хора с раздвояване на личността? Освен членове на Инициативния комитет на Георги Първанов, имаше няколко души, които се натискаха да станат депутати от левицата срещу заплащане, и когато им беше отказано, станаха И не на последно място говорим за и против миналото, не забравяйте, че над 50% от подписалите сте наследници или бивши членове на, цитирам Сидеров: „Крадците и убийците от БКП”. Така е, госпожо Цачева. Накрая отново към християните и господин Костов, който помни 4 февруари: „На Велика сряда Юда Искариотски отиде при книжниците и фарисеите и ги попита: „Какво ще ми дадете, ако ви го предам?”. И захвана да търси сгоден случай да го предаде, но не пред народа”. Благодаря. (Ръкопляскания